da smo donijeli Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom EU za 2024. godinu. Predlagatelj akta je Vlada RH temeljem čl. 172. Poslovnika HS. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske poslove i Odbor za obitelj, mlade i sport. S nama je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova gđa. Andreja Metelko-Zgombić koja će nas uvoditi u ovu tematiku, hvala lijepa. hvala vam lijepa. Poštovani g. potpredsjedniče HS, uvažene dame i gospoda zastupnici, u skladu s obvezom preuzimanja pravne stečevine u hrvatsko zakonodavstvo Vlada RH na godišnjoj razini utvrđuje program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU. Na temelju navedenog programa izrađen je plan usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom koji se ovdje podnosi Hrvatskom saboru na donošenje. Plan predstavlja sveobuhvatnu informaciju o zakonima koje Vlada RH slijedom obveze iz članstva planira tijekom ove godine uputiti u Hrvatski sabor na donošenje. Plan za 2024. godinu sadrži ukupno 49 zakona kojim se hrvatski pravni sustav usklađuje i s pravnom stečevinom EU i u kojem se preuzimanju pravni propisi EU u hrvatsko zakonodavstvo. U trenutku ulaska Hrvatske u EU Hrvatska je postala aktivni sudionik kreiranja europskih politika i zakonodavstva. Prije svega treba istaknuti da u procesu donošenja europskih propisa u područjima u kojima unija izvršava svoju zakonodavnu nadležnost predstavnici vlada država članica u okviru vijeća aktivno i ravnopravno sudjeluju za pregovaračkim stolom u izradi zajedničkog europskog zakonodavstva. U različitim stadijima donošenja propisa EU RH slijedom doprinosa svih relevantnih čimbenika na nacionalnoj razini uključujući i Hrvatskog sabora ima priliku sudjelovati u stvaranju europskog zakonodavstva. Hrvatski sabor aktivno je uključen u ovaj proces u cilju što boljeg ostvarivanja i zaštite interesa RH i njezinih građana. Sudjelovanjem u raspravi o stajalištima RH o dokumentima EU koji se usvajaju usvajaju u vijeću Hrvatski sabor ima priliku sudjelovati u stvaranju europskog zakonodavstva tako da ono u najvećoj mogućoj mjeri bude primjereno potrebama i mogućnostima provedbe u RH. Taj Taj zakonodavni postupak i njegovi rezultati znače veliku odgovornost za sve dionike. Istovremeno naš je zadatak da zajedno s institucijama EU stalno radimo na podizanju svijesti o koristima i učincima europskog zakonodavstva na svakodnevni život građana. Pritom ne smijemo zaboraviti da je cilj zakonodavstva EU prije svega doprinos povećanju kvalitete života njezinih građana, poboljšanju uvjeta djelovanja njezinih gospodarskih subjekata i sve to na zajedničkom prostoru EU čiji je temelj gospodarsko tržište bez prepreka za slobodan protok roba, kapitala, ljudi i usluga. Primarnu odgovornost za pravilno prenošenje i primjenu prava EU imaju njezine države članice. Od ulaska u EU Hrvatska kontinuirano potvrđuje svoje učinkovito funkcioniranje u uniji, između ostalog i učinkovitim planiranjem usklađivanja svog nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Način na koji se nacionalni propisi usklađuju s pravnom stečevinom EU ovisi o vrsti europskih propisa koji se moraju uzeti u obzir prilikom kreiranja nacionalnih pravnih akata. U slučaju direktiva njih treba prenijeti u nacionalno zakonodavstvo na način da se ostvari njihov cilj na cijelom području EU jednako pri čemu se državama članicama ostavlja sloboda izbora načina na koji će to učiniti. U slučaju uredbi one su izravno primjenjive u svim državama članicama. Naša je obveza osigurati uvjete za njihovu učinkovitu primjenu i provedbu u nacionalnom zakonodavstvu, ali oni se izravno od samog trenutka njihovog usvajanja i stupanja na snagu primjenjuju u svim državama članicama. Osim navedenog, nacionalna tijela prate i sudsku praksu Suda EU jer su presude Suda EU također izvor prava EU. Kada odlučuje o predmetu Sud EU tumači prava EU i ta se tumačenja države članice, ta su tumačenja države članice obvezne prihvatiti i potrebi ugraditi u svoje zakonodavstvo. To je još jedan način na kojem se osigurava da prava EU se tumači i primjenjuje na jednak način u svim državama članicama. Zakonodavno planiranje važno je zbog pravovremenog preuzimanja zahtjeva pravne stečevine u nacionalno zakonodavstvo. Naime, sustavnim pravovremenim planiranjem zakonodavnih aktivnosti u velikoj se mjeri stvaraju uvjeti i otklanja se mogućnost pokretanja postupka zbog povrede prava EU, a koji bi u jednom trenutku kao krajnji rezultat mogao imati značajne financijske financijske sankcije za države članice koje se ne usklade sa zakonodavstvom EU. Poštovane zastupnice i zastupnici, pred vama je Godišnji plan usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom. Dokument koji predstavlja instrument za učinkovito praćenje, prenošenje i provedbe zakonodavstva EU u RH. Provođenje ovog plana i usvajanje ovih 49 zakona koji popis je pred vama je pred vama RH ne samo što će ispuniti svoju formalnu obvezu slijedom članstva u EU nego će ujedno i nastavit razvijati svoje zakonodavstvo u skladu s važećim europskim pravima, u raznim područjima od pravosuđa, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti do zaštite zdravlja potrošača, inovacija, rasta konkurentnosti, zaštite sigurnosti u digitalnom okruženju te socijalne jednakosti. U konačnici usklađivanje s europskim zakonodavstvom jedan je od neizostavnih koraka u jačanju naše pozicije kao pouzdane i odgovorne članice EU koja koja zajedno s ostalima radi na izgradnji snažne, otporne i održive EU i njezinih država članica. Slijedom svega rečenoga, a s obzirom na ključnu ulogu Hrvatskog sabora u raspravi i donošenju zakonskih prijedloga ovime se predlaže usvajanje plana usklađivanja zakonodavstva RH s pravom stečevinom EU za 2024. godine. Evo zahvaljujem, hvala na pozornosti. Hvala i vama, imate nekoliko replika, ali možete sa mjesta odgovarat na replike, izvolite. Gospodin Željko Pavić prva replika. Poštovana tajnice zahvaljujem vam na jednom, između ostaloga i edukativnom izlaganju jer ste malo i javnost upoznali o tome što se i kako se to radi, mi to znamo s obzirom da smo tu i radimo na usklađivanju tih zakona cijelo vrijeme odnosno tih uredbi i direktiva i jasno je da moramo poštivati što se gore donese na ovaj ili onaj način. Ono što ne znamo, a bilo bi dobro da znamo, koliko je prijedloga otišlo iz Hrvatske u Europu i koliko je od tih prijedloga ušlo direktno u uredbe ili direktive?

svim raspravama i pregovorima oko pojedinih zakonodavnih akata EU i slijedom toga izrađujemo i stajalište, dakle Vlada izrađuje stajalište koje upućuje na Vladu, nadležna tijela, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koordinira odgovore na to, a stajališta Vlada ujedno se dostavljaju i HS na razmatranje i kroz to stajalište jasno se može vidjeti u kojoj mjeri je u konačnici pojedini zakonodavni akt zaista usklađen s onim što su bila hrvatska stajališta, hvala lijepo.

i koliko je takvih prijedloga kasnije ušlo u uredbe i direktive? Ovaj postupak je jasan, naši gore raspravljaju, daju nekakve svoje prijedloge, nakon toga se tu uskladimo, pa to pošaljemo prema, prema Europi ponovi, to je sve jasno, ali mi imamo svoje specifičnosti koje bi trebale ući u europske direktive i europske uredbe.

Slučaj kada je austrijski kancelar Sebastian Kurtz novcima poreznih obveznika plaćao lažne ankete, te medije koje te ankete objavljuju kao istinite, prouzročio je reakciju austrijskog državnog odvjetnika koji je izvršio raciju u kancelarskom uredu, izuzeo laptope, mobitele itd., znači to je djelovanje na temelju europskih standarda. Ovih dana imamo izjave premijera Plenkovića koji prijeti DORH-u i to blokiranom DORH-u koji ionako ničemu ne vrijedi jer taj DORH nije ušao u Plenkovićev ured da izuzme dokumentaciju u svezi Petrokemije, INA-e, Vujnovca, HEP-a, znači svih onih lopovluka koji se upravljaju upravo iz Plenkovićevog ureda. Recite mi, tko djeluje europski, austrijsko Državno odvjetništvo ili hrvatsko? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gđa. Metelko, a moći ćete ako uspijete u vremenu, moći ćete uklopiti i odgovor na na ono što nije bila povreda Poslovnika našom odlukom, izvolite. **Metelko-Zgombić, Andreja** Evo, hvala lijepa. Kad je riječ o djelovanju RH ja se mogu uvjeriti i posve argumentirano reći da Hrvatska itekako poštuje vladavinu prava komisija, Europska komisija svake godine radi izvješće u odnosu na svaku državu članicu vezano za vladavinu prava. Izvješće o svakoj državi članici se objavljuje i slijedom toga se rade preporuke i kada se uspoređuje RH s drugim državama članicama može se zaista reći da smo među boljim državama članicama kada je riječ o praksi Ako bih mogla odgovoriti samo na ovo pitanje, zakonodavnu inicijativu za donošenje pravnih propisa EU ima isključivo Europska komisija. Prema tome, Europska komisija je ta koja ima pravo predložiti, a onda države članice tijekom rasprave o pojedinom zakonodavnom aktu utječu na njegov…/Upadica Radin: Hvala./…sadržaj, pa tako upravo uzimajući u obzir i stajališta RH mi kroz…/Upadica Radin: Hvala lijepa./…raspravu osiguravamo ispunjavanje i ugrađivanje onih dijelova koji su od interesa za RH. **Radin, Furio (Nezavisni)** E hvala lijepa, uspjeli smo, hvala lijepa. I sada gđa. Karolina Vidović Krišto ima povredu Poslovnika, izvolite. 238., ovo je vrijeđanje. Vi možete ignorirati činjenice, ali one zbog toga neće prestati postojati. Dakle, vi ništa niste rekli o Plenkovićevim dokazanim lopovlucima, ni o činjenici da DORH ne djeluje po zakonu kao što to radi recimo austrijsko Državno odvjetništvo jer jasno je da su u Austriji cijene daleko niže nego u Hrvatskoj, a plaće su im i po tri puta veće upravo zato što se poštuje i što se drži zakona. Zar vi zaista mislite da će lažima, da ćete svojim lažima i manipulacijama moći izbjeći zasluženu kaznu? Hvala./…svi ćete morati polagati račune i odgovarati za ovo što činite Hrvatskoj, toga morate biti svjesni. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Ovo je bila nažalost samo replika, u sadržaj ne ulazim i moram vam dat opomenu… ali nisam rekao, nisam vam rekao da je treća opomena. Nisam rekao

**Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospođo državna tajnice. Krajem prošle godine objavljena je stručna analiza koju je naručila Europska komisija, a tiče se usklađenosti nacionalnih zakonodavstava sa uredbom koja propisuje rad Europskog javnog tužitelja. U toj stručnoj analizi navedeno je da mnoge zemlje članice EU koji su, dakle primijenili tu uredbu sukob nadležnosti između domaćeg tužiteljstva i europskog tužiteljstva rješavaju na način koji nije u skladu sa europskim pravom, odnosno da to u pravilu radi, dakle državni odvjetnik, pripadnik iste nacionalne administracije, a da bi trebao raditi sud. Također stručna analiza navela je i problem nedostatka nepristranosti u tom slučaju. Obzirom na aktualna događanja to je sad postalo od interesa javnosti, od većeg interesa javnosti, pa moje pitanje je planira li se u zakonodavnom okviru uskladiti i tu odredbu Zakona o europskom tužitelju. Hvala. **Radin, Furio Andreja** Ja stvarno nemam nikakvo saznanje da bi Europska komisija pokrenula bilo kakav postupak protiv Hrvatske vezano za možda neku neusklađenost. Čak nisu nam niti poslali na koji način niti neformalno mišljenje, međutim ono što mogu reći jest da je Hrvatska jedna od država koja izuzetno dobro je stvorila uvjete za rad europskog javnog tužitelja. I da sam upravo imala prigodu kada sam predstavljali Izvješće o radu europske, Hrvatske vezano za vladavinu prava mogla reći kako je Hrvatska među rijetkim državama koja je omogućila Europskom uredu javnog tužitelja u Hrvatskoj u kojoj djeluju u stvari hrvatski tužitelji izravan pristup u data bazu postupaka koji vodi

Ne. Gospođa Ivana Posavec-Krivec, Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, ravnateljice, kolegice i kolege. Potpuno usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU bio je osnovni preduvjet našeg članstva u EU, pa je ta tema bila daleko zastupljenija u predpristupnim pregovorima pregovorima i ja vjerujem da se svi toga jako dobro sjećamo. Oni koji smo bili ovdje zastupnici imali smo brdo, brdo zakona koji su nosili P.Z. oznake i oko kojih zapravo nije bilo spora jer nam je bila želja i težnja da se što prije uskladimo sa zakonodavstvom EU u tom periodu kako bismo ispunili sve uvjete. Međutim, usklađenje zakonodavstva je trajna obaveza svih država članica EU s obzirom da se europsko zakonodavstvo kontinuirano mijenja i razvija, a donosi se naravno i novo zakonodavstvo. Plan usklađivanja zakonodavstva instrument koji je Hrvatska zadržala iz predpristupnog razdoblja, a predstavlja osnovni alat za praćenje i planiranje preuzimanja europskog prava u hrvatski pravni sustav. U uvjetima članstva u EU proces usklađivanja zakonodavstva uglavnom se odnosi na usklađenje sa direktivama, europskim zakonodavnim aktima koji propisuju ciljeve koje države članice trebaju postići, ali način ostvarivanja tih ciljeva prepuštaju državama članicama. Ostali zakonodavni akti uredbe i odluke izravno su primjenjivi u državama članicama i nije dopušteno njihovo prenošenje u nacionalni pravni sustav, odnosno dopušteno je samo donošenje zakonskih i podzakonskih akata kojima se stvaraju uvjeti za provedbu uredbi i odluka. U predpristupnom procesu Hrvatska je imala obvezu preuzimanja europskog zakonodavstva bez mogućnosti da na njega utječe, a kao država članica Hrvatska ravnopravno sudjeluje

U trenutku kada pred Sabor dođe neki od zakona kojim se preuzima europska pravna stečevina Hrvatska više ne može utjecati na sadržaj europskih akata čije se odredbe preuzimaju u naš pravni sustav. Međutim u fazi donošenja tih europskih akata aktivno sudjeluje Hrvatski sabor kao što ste rekli preko Odbora za europske poslove koji u suradnji sa matičnim radnim tijelima razmatra hrvatska stajališta o europskim dokumentima i ovlašćuje Vladu za zastupanje tih stajališta, zastupnici u Hrvatskom parlamentu imamo priliku sudjelovati u takvim raspravama bez obzira da li smo članovi matičnog Odbora za europske poslove, ali kao zastupnici po zainteresiranoj temi i na drugim odborima možemo utjecati i davati svoja mišljenja i sudjelovati u tim raspravama. Europski zakonodavni ciklus je u pravilu značajno dugotrajniji od ovog našeg nacionalnog na koji smo navikli. Od objave prijedloga zakonodavnog akta do njegova donošenja u Europskom parlamentu i u Vijeću EU prođe u prođe u prosjeku godinu do dvije dana, a uobičajeni rok za stupanje na snagu direktiva je dvije godine od dana donošenja. Plan usklađivanja zakonodavstva je temelj za prenošenje europske pravne stečevine u nacionalni poredak i dokument koji bi nam trebao poslužiti kao okvir za praćenje ovog procesa. Uvažavajući činjenicu da se plan usklađivanja tijekom godine može mijenjati i prilagođavati okolnostima treba ipak reći kako njegova korisnost kao osnovnog alata za planiranje preuzimanja europske pravne stečevine ovisi o njegovoj transparentnosti. Plan usklađivanja zakonodavstva je sastavni dio programa Vlade za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU, ali o njemu je u saboru raspravljano parcijalno odnosno odnosno u saboru se prijedlog plana usklađenja zakonodavstva dostavlja kao posebni dokument. Kako Vladin program uz svaku od zakonskih mjera pobrojanih u planu usklađenja navodi konkretne konkretne zakonodavne akte EU s kojim se vrši usklađivanje svakako bi bilo korisno i to je ono što mi predlažemo i poželjno da se saboru taj program dostavlja zajedno s prijedlog plana usklađivanja. S obzirom da je plan usklađivanja zakonodavstva za 2024. kolegice i kolege posljednji plan koji donosimo u ovom sazivu Hrvatskog sabora iskoristila bih ovu priliku u ime Socijaldemokrata da pozovem buduću vladu da bude nešto transparentnija i nešto otvorenja prema saboru kada je riječ o preuzimanju i provedbi europske pravne stečevine, a slijedeći saziv sabora da se sadržajnije uključuje u ovaj proces i bude pravi partner Vladi RH. Zaključno iz svega ovoga razvidno je da će Klub Socijaldemokrata podržati prijedlog usklađenja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU za 2024. i nadati se da će i dalje sva izvješća o kojima ste pričali biti pozitivna za Hrvatsku. I vama. Gospodin Davor Ivo Stier, Klub zastupnika HDZ-a. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, ravnateljice, kolegice i kolege, evo zahvaljujem državnoj tajnici što nam je ne samo predstavila ovaj Prijedlog Plana usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU nego još jednom prilično pedagoški objasnila koje su ne samo razlike između uredbi i direktiva nego isto tako kako funkcionira plan usklađivanja, program usklađivanja koji su ti različiti pojmovi. Ja ću se referirati možda samo na nekih od prijedloga koji su u ovome prijedlogu plana usklađivanja pogotovo za prvi i drugi kvartal s obzirom da smo već pri kraju ovog saziva Hrvatskoga sabora. Prema tome, čini mi se da naglasak bi trebali staviti na to s obzirom da znamo koliko je važno ono što se kroz zakonodavnih akata EU reflektira na naše hrvatske građane. Izdvojio bih u tom pogledu iz prvog kvartala akt o digitalnim uslugama, promjena Zakona o klimatskim promjenama i Zakon o strancima. Zašto? Zbog toga što prvi se odnosi doista na četvrtu industrijsku odnosno tehnološku bolje rečeno revoluciju, na digitalnu ekonomiju. Ovo drugo pitanje na zelenu tranziciju ali i na konkurentnost našeg gospodarstva, a naravno da Zakon o strancima je itekako povezan sa pitanjem demografije koje je pitanje broj jedan u RH rekao bih i u Europi, ali pogotovo nas zanima ono što se događa ovdje kod nas. Što se tiče akta o digitalnim uslugama, dakle on, on jača baš tu sigurnost online time što se štite prava na privatnost, što se štiti sloboda govora, što se npr. brani ciljano oglašavanje kada je riječ o osjetljivim kategorijama npr. djece i što se za mreže, platforme, tražilice koje su ovim aktom regulirane određuju i konkretne kazne koje mogu doći i do 6% ukupnog godišnjeg prihoda. Dakle, to su vrlo, vrlo visoke kazne. E sad govorimo o jednoj uredbi kao što je rekla državna tajnica ona se izravno primjenjuje prema tome nema tu transpozicije u tom smislu, ali da ta uredba traži od država članica tako da traži i od RH da se odredi tko će odnosno da se odredi nacionalno nadležno tijelo za provedbu te uredbe odnosno ovog akta i u tom pogledu moramo i mi odrediti koordinatora digitalnih usluga. Što se tiče ove druge teme koje sam izdvojio, a to je promjena Zakona o klimatskim promjenama ne ulazeći sada jer ćemo imati prilike o tome kasnije raspravljati kada to dođe na dnevni red, ali mislim da je izuzetno važno pitanje pogotovo što će se i u ovom kontekstu već izborne godine i za Europski parlament pitanje zelene tranzicije, pitanje kako organizirati da tu zelenu tranziciju koja naravno i košta budu upravo oni koji su u boljoj poziciji u smislu imovine da snose najviše i troškove za tu zelenu tranziciju, da taj trošak ne padne na srednji sloj ili na najugroženije skupine u društvu s jedne strane. S druge strane da ta zelena tranzicija koja je naravno potrebna s druge strane da bude napravljena na način da ne smanjuje nego da jača konkurentnost europskog gospodarstva, pa tako i hrvatskog gospodarstva i proizvodnju uključujući naravno i poljoprivrednu proizvodnju odnosno poljoprivredu. Što se tiče Zakona o strancima i intencije koje se u tom odnosno nekih od ciljeva koje se tim zakonom želi želi postići, a prvenstveno mislim ovdje na sprječavanje zlouporaba postojećih pravila kako bi se eksploatirali stranci koji dolaze na rad u RH mislim da to isto tako otvara jednu izuzetno važnu temu koja je usko povezana i sa potrebama našeg tržišta rada, ali i općenito sa demografskim kretanjima u Hrvatskoj i u Europi. Izdvojio bih možda još neke druge teme koje možda neće ući u prvom kvartalu jer su predviđene za druge al koje su izuzetno po meni bitne, a to su željeznice jer imamo i to u ovome planu. One jesu kao što znate po meni ključno područje koje sada nam predstoji za modernizaciju Hrvatske, dakle nakon što je niz drugih infrastrukturnih projekata realizirano pogotovo što se tiče autocesta, mislim da je sada ulaganje ulaganje u modernizaciju željeznica jedan strateški, jedna strateška dimenzija za modernizaciju, za modernizaciju RH i na kraju rekao bih da opet se našao ovdje u ovom prijedlogu i Zakon o službi vanjskih poslova. Vidjet ćemo da li će se uspjeti ovoga puta ili ne, u svakom slučaju važnost da RH modernizira i taj zakon koji je doista već je i vrijeme da dođe do toga pogotovo u ovim složenim geopolitičkim okolnostima, mislim da je doista ne treba previše trošiti vremena da se naglasi koliko je važnost da imamo učinkovitu vanjsku politiku i u tom smislu i potrebu donošenja jednog novog Zakona o službi vanjskih poslova. Sve je to u ovome planu kako je i državna tajnica objasnila klub HDZ-a će to i podržati. Hvala. Gospodin Arsen Bauk, Klub zastupnika SDP-a, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. Vidio sam u stvari vaše čuđenje mojim pitanjem i konzultacije sa suradnicom. Dakle ne radi se o postupku koji je pokrenula Europska komisija nego se radilo o stručnoj analizi koja bi eventualno mogla prethoditi nekakvom postupku ako Europska komisija u rezultatima te stručne analize nađe potrebu da se dakle pokrene postupak al tu ne bi jedini mi bili predmet tog postupka nego one zemlje koje su taj tzv. sukob nadležnosti ostavili u rješavanje svome nacionalnom državnom odvjetništvu, a ne sudu, to je dakle, to je sukus onoga što je bilo moje pitanje i o tome su neki mediji već pisali u sklopu cjelokupne ove priče sa izborom glavnog državnog odvjetnika, a ja sam mimo plana, sa europskom, sa zakonodavstvom EU predložio da se taj zakon ukine interpretirajući političku volju predsjednika Vlade ali nisam još dobio mišljenje Vlade na taj zakon. Što se tiče prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti tu je pobrojano 50-ak, 40 i nešto zakona koje bi Hrvatski sabor trebao donijet u 2024. godini. Raspravljati sada o svakom zakonu pojedinačno ili izdvajati neki od zakona nema neke pretjerane potrebe kao što u osnovi i ne vidim neke pretjerane potrebe da ovo bude točka plenarne sjednice. Mislim da bi bilo bolje poslovnički uredit da se o ovome planu raspravlja kao o izvješćima nekih institucija koje samo glasamo ako baš matični odbor ih pošalje na plenarnu sjednicu, ok, npr. izvješće o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje je vjerojatno puno važnije ide na odbor, a ovaj plan dakle pobrojane zakone koje ćemo možda donijeti, a možda i nećemo treba ić na plenarnu sjednicu i o tome raspravljati i glasati. Kao stranka koja se uvijek zalagala za europski put europski put RH koja sebe definira kao proeuropska stranka, uvažavajući naravno sve ono, sve one zamke koje naravno sudjelovanje u takvoj jednoj asocijaciji ima za suverenitet ili za identitet svake države, a posebno one, onih koji su veličinom manje i brojem stanovnika, Klub zastupnika SDP-a podržat će ovaj plan koji je Vlada predložila. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala gospodin Bauk. I sada počinjemo s pojedinačnim raspravama. Gospođa Karolina Vidović Krišto. Izvolite. Dame i gospodo, europska pravna stečevina znači da pravo u EU tj. skup svih pozitivnih pravnih propisa ima obvezu primjene u svim članicama EU. Logika vladajućih struktura u zadnjih 20 godina u Hrvatskoj jest ta da se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskim ali se ono ne primjenjuje. Jednostavno u Hrvatskoj imamo izvršnu, zakonodavnu ali i pravosudnu strukturu koja je većinski upetljana u korupciju te joj je od egzistencijalne važnosti da se zakoni ne primjenjuju. Dakle Plenković, Jandroković ili Miroslav Šeparović kažu mi ćemo donositi zakone kao i ostatak EU ali ćemo primjenu tih zakona prilagoditi našim osobnim interesima. Logika vladajućih struktura je slijedeća. Vi imate argumente ali mi imamo žig. Dakle mi napišemo apsurdnu odluku ili presudu ali na kojemu je hrvatski grb i žig i mi imamo pravo. Dakle hrvatskom građaninu ništa ne znači što je on u pravu i što ima argumente jer on to pravo ne može ostvariti iz razloga što oni koji provode zakone ne djeluju sukladno zakonu tj. djeluju protuzakonito, protivno zdravom razumu, a u interesu moćnika i naravno korumpiranih struktura. Jer temeljna europska vrijednost jest primjena prava doslovno i u duhu samoga propisa. Dakle ako se objave SMS poruke između državne tajnice u Plenkovićevoj Vladi Ane Mandac i vlasnice Jutarnjeg lista Ane Hanžeković, iz kojeg jasno proizlazi da Plenkovićeva Vlada daje novce poreznih obveznika Hanžekovićevoj tvrtki i njezinim medijima onda je to kazneno djelo koje se mora procesuirati. U nekoliko navrata sam navela što se dogodilo u Austriji, a to sam rekla maloprije i u replici kada je Vlada davala porezne novce medijima. Znači austrijsko tužiteljstvo je otvorilo istragu i protiv samoga austrijskog predsjednika Vlade koji je morao podnijeti ostavku i sada mu prijeti zatvor do 10 godina. Nakon pak objave SMS-ova koji dokazuju da Plenković daje novce hrvatskih poreznih obveznika Hanza Mediji u Hrvatskoj se nije ništa dogodilo. Primjena prava u Hrvatskoj izgleda ovako, sudovi ili državne institucije donose odluke koje nemaju veze ni sa zakonom, ni sa činjenicama, ni sa zdravim razumom jer kao što znamo papir trpi sve. U takvom poretku od presudnog značenja je da istina o kršenju zakona od strane političara, odabranih gospodarstvenika ili pravosudnih dužnosnika ne smije doći do naroda jer kad bi narod to znao onda bi se pobunio. Dakle strateško opredjeljenje vladajućih struktura u Hrvatskoj jest da mediji budu kontrolirani kako istina ne bi doprla do ljudi. A upravo je „Jutarnji list“ jedan od vodećih propagandnih servisa korumpirane hobotnice. Ni „Jutarnji“, ni „Večernji list“, ni televizijske postaje uglavnom ne žive na temelju rezultata tržišnog djelovanja jer većina ljudi ih je prozrela da su korumpirani i da rade apsolutno neprofesionalno, ali ipak mediji imaju i podsvjesnu ulogu širiti dezinformacije i iskrivljavati istinu. Upravo iz tog razloga Plenković kriminalno uzima novce hrvatskim građanima i daje „Jutarnjem listu“, „Večernjem listu“, „Novoj TV“ i ostalima. Ja osobno svakodnevno svjedočim tom medijskom neprofesionalizmu i sustavnoj cenzuri. Jučer sam podnijela kaznenu prijavu protiv guvernera Borisa Vujčića i ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravka Vukića jer su uspostavili protupravno stanje kako bi banke i lihvarske agencije mogle zlostavljati hrvatske građane. Kada bi u Hrvatskoj bila primjenjivana europska pravna stečevina onda bi spomenuti Vujčić i spomenuti Vukić bili procesuirani, ali Plenković se pobrinuo za to da moja prijava bude u potpunosti medijski izolirana, da je nitko ne objavi, te da se ista na društvenim mrežama u potpunosti blokira. Ali isti dan kada sam ja u cenzurističkoj blokadi, taj isti „Jutarnji list“ objavljuje tekst koji potpisuje Hajdi Karakaš Jakubin, za koju već imam indicije da je riječ o glasnogovornici korumpiranih struktura kojima je i osobno sama sklona. „Jutarnji list“ tako piše u naslovu „krah tužbe Karoline Vidović Krišto protiv HRT-a“, „Jutarnji list“ i navedena novinarka upućuju na to da sam ja doživjela nekakav poraz. Dakle nakon više od 10.g. tužbu koju sam podnijela po jednom zakonu, sud odbacuje na temelju drugog zakona tvrdeći da sam prekasno podigla tužbe. Profesionalna logika bi nalagala svakoj zdravorazumskoj pismenoj osobi da postavi automatsko pitanje, kako je moguće da je sud čekao 10.g. kako bi rekao da je tužba krivo podnesena ili da je izvan zakonskoga roka? Sud je bio dužan u roku od 30 dana donijeti takvu odluku ako bi ona uopće bila točna. E, ovako bi pristupio i izvještavao svaki medij u Europi, a s obzirom na ovako jasnu situaciju sigurna sam ne samo u Europi nego i na svim drugim kontinentima. U Hrvatskoj se, kao što to vidimo, to ne događa već štoviše, mediji brane sudski apsurd jer „Jutarnji list“ nije novina, niti je ta novinarka Hajdi Karakaš novinarka, oni su plaćenici korumpiranih struktura. Ovih dana dolaze i daljnje objede i čiste izmišljotine da sam navodno umanjila vrijednost svoje obiteljske kuće koju nazivaju vilom. Ako je moja kuća vila onda je Zagreb pun vila. Dakle koncept korumpiranih struktura je slijedeći. Javnost se mora sustavno manipulirati, a politiku predstaviti kao profesiju u kojoj su svi lopovi i onda će se pred izbore otvoriti nekoliko ideoloških tema, izaći će mali postotak ljudi na izbore i uvijek sve ostaje isto. Ovi scenaristi zadržavanja dvoklasnog društva u Hrvatskoj u kojem se zakoni primjenjuju za narod rigorozno, dakle protivno europskoj pravnoj stečevini, a da istovremeno za moćnike ne vrijedi nijedan zakon, oni se grdno varaju. Oni su previdjeli jednu činjenicu, a to je da se istina ne da zabraniti i da istina kad-tad pobjedi. Vi moćnici iz HDZ-a, SDP-a i vaši trabanti trebate biti svjesni da svakoj nepravdi dođe kraj. Hrvati su kroz povijest pokazali da su se znali osloboditi od različitih, puno jačih zlostavljača nego što ste to vi jer u Hrvatskoj ne vlada nikakva sofisticirana skupina nego primitivni gramzljivci koji svome narodu onemogućuju život u civiliziranim uvjetima. Sigurna sam da ćemo u Hrvatskoj uspostaviti zakonitost i jednakost i da ćemo vas koji nam to osporavate pobijediti i poslati vas tamo gdje odlaze vaši kolege iz drugih europskih država kada čine ono što vi radite, a te ustanove su opisane u zakonu koji se zove Kazneni zakon, hvala vam lijepo. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Prije nego što kažem nekoliko rečenica o ovome, moram odgovoriti uvaženoj zastupnici Vidović Krišto da,

je 10 minuta slobodnog govora praktički, govorili ste šta ste htjeli, objavit ćete to na Tik-Toku. Prema tome, mislim da nekada niste baš realni kad govorite o stvarima koje se samo vama vjerojatno čine takvim.

(HDZ)** Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom EU za 2024. godinu. Predlagatelj čekajte ovdje ovaj koliko sam shvatio gotovi smo s raspravom jel da i budući da smo gotovi s raspravom ja ovaj zaključujem tu raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti. **Jandroković,